Кръстина Таскова, Драгомир Стойнев, Валери Жаблянов и Валери Симеонов, на 27 февруари 2020 г. Предлагам това да стане точка първа за днешното пленарно заседание, 28 февруари 2020 г., а досегашната точка първа да стане съответно точка втора. Моля, режим на гласуване.

Народното събрание е постъпило Решение № 152 от 13 февруари 2020 г. по преписка № КЗК-82/2018 г. на Комисията за защита на конкуренцията, с което е приет Секторен анализ на конкурентната среда на пазара на търговия на едро с електроенергия по свободно договорени цени в материала е заличена информацията, посочена от участниците на пазара като търговска тайна. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е изпратен на Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по енергетика и Подкомисията за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране към Комисията по енергетика и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Решението е публикувано на интернет страницата на Комисията. От Националния От Националния статистически институт е постъпила информация за: наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото 3-месечие на 2019 г., брутен вътрешен продукт през четвъртото 3-месечие на 2019 г. – експресни оценки, основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото 3-месечие на 2019 г., инфлация и индекси на потребителските цени за януари 2020 г. – предварителни данни. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Вие ще ни запознаете с мотивите и ще изчетете Декларацията. Уважаемо Събрание, уважаеми госпожи и господа! Тази декларация е свързана с едно събитие – значимо и историческо, което не е обгърнато с драматична мантия на победа или трагедия, но то заема едно изключително важно място в новата ни история. Точно преди 150 години на този ден дейците на българското национално, културно и църковно движение в Цариград получават подписания на предходния ден императорски указ, султански ферман, с който се създава самостоятелна българска църковна организация под името Българска екзархия. Това не е въпрос само на конфесионална самостоятелност. В рамките на империята, в рамките на обществения и политическия живот тогава това събитие носи характера на признаването на българската националност в нейните етнически граници, в рамките на империята и произтичащите от това духовни, просветни, културни и административни права на самоуправление. С други думи признаването на Екзархията и създаването на тази църковна самостоятелност е форма на културно-просветна автономия на българите в Османската империя. Тя е продукт на повече от пет десетилетия национално движение, което обхваща всички български краища – от Битоля и Вéлес до Добруджа, Тулча и Бабадаг, от Видин, Прилеп и Ниш до Лозенград и Одрин. Повече от пет десетилетия българите се стремят за постигането на тази църковна самостоятелност. Днес ние имаме възможност в този юбилеен ден да направим една крачка към величието, достойнството, постоянството и усилията на онези българи, които далеч в по-трудни обстоятелства водеха националната борба, водеха българите към своите въжделения за културна, духовна и политическа самостоятелност. Създаването на Екзархията от съвременната българска историография е определено като създаване на държава преди държавата, а границите на Екзархията – като проекция на бъдещите граници на независима България. Затова ние, вносителите, апелираме да подкрепим тази декларация със самочувствие и достойнство и да направим една малка крачка до величието на нашите предшественици! Позволете ми да прочета текста: „ДЕКЛАРАЦИЯ по повод 150 години от създаването на Българската екзархия Всяка модерна нация и държава има върхови изяви, които не само будят гордост и подкрепа сред съвременниците на събитието, но оставят трайни следи на възхищение и признателност сред бъдните поколения. Подобно събитие, което се откроява и бележи важен етап от обществено-политическото и духовно развитие на българския народ, е учредяването на Българската екзархия. Създадена по силата на султански ферман на 27 февруари 1870 г. и оповестена броени часове по-късно сред българите в Османската империя, тя узаконява връх в борбите на българското църковно-просветно движение и устремленията на духовните му водители, заели се с нелеката задача да възстановят Българската православна църква. От деня на подписването на фермана Екзархията се превръща в единствената легитимна институция, която представлява българския народ пред османското правителство и пред външния свят до създаването на българската държава през 1878 г. В първоначалния ѝ обхват, посочен в чл. 10 от учредителния ферман, редом с другите български епархии в нейния диоцез влизат Нишка, Пиротска и Вéлешка епархия. Територията на Екзархията ясно очертава земите на българската народност. Малко по-късно, по свое волеизлияние, към Екзархията се присъединяват и българите от три епархии – Скопска, Охридска и Битолска. Народното допитване показва, че повече от две трети от населението в тези земи категорично желае български учители и свещеници, въпреки че името България все още отсъства от картата на Европа. Устремът на българските духовни водачи не е спрян и след решението на Вселенската патриаршия да обяви Българската православна църква за схизматична през 1872 г. Съображенията са политически, но са представени пред външния свят като канонически и се отстояват дълголетно. След появата на бленуваното от векове свободно Отечество Екзархията още по-настойчиво подкрепя желанието на българите, останали извън пределите на Княжеството, за духовно обединение. Екзархийските духовни и просветни центрове се превръщат в ковачница на строители на българската държава интелектуалци, държавници, политици, преподаватели, общественици, военни дейци и не на последно място – смели революционери. Учителите в Солун, Сяр, Битоля, Крушево, Прилеп, Ресен, Скопие, Струга, Охрид, Щип, Лозенград, Одрин и другаде, движение, обучават хиляди деца не само на четмо и писмо, но и на беззаветна преданост и отдаденост към род и родина, език и вяра. Ние, народните представители от Четиридесет и четвъртото народно събрание, имайки предвид огромната роля и място на Екзархията в историята на българския народ, сме убедени, че 150-годишният юбилей заслужава особено внимание, защото раждането и развитието на тази свята духовна институция възстанови мястото на България не само като национално църковно-просветно и културно огнище на Балканите, но и като неотменим европейски цивилизационен фактор.“

По § 1 има предложение от народния представител Искрен Веселинов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. Член 1 се изменя така: „Чл. 1. С този закон се уреждат планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението, контролът и оценката по изпълнението на системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие.“

По § 15 има предложение от народния представител Искрен Веселинов. Комисията подкрепя предложението. Има предложение от народния представител Дора Янкова и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението

добавя „за насърчаване на инвестициите, конкурентоспособността и иновациите“; б) в т. 3 накрая се добавя „и интеграция на трансграничните райони“; в) създават се т. 4, 5 и 6: и 6: „4. осигуряване на териториална основа за устойчиво регионално и пространствено развитие и за прилагане на интегрирани териториални инвестиции; 5. подобряване състоянието на териториите с неблагоприятни социално-икономически, географски и демографски характеристики; 6. адаптиране към климатичните промени и намаляване на риска от бедствия.“ Изказвания?

предложението. Предложение от Дора Янкова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25: „§ В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 след думите „ниво 1“ се добавя „са статистически зони“ и се поставя запетая. 2. В ал. 3: а) в текста преди т. 1 след думите „ниво 2“ се добавя „са региони за планиране“ и се поставя запетая;

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7: „§ 7. Член 8 се изменя така: „Чл. 8. (1) Стратегическото планиране на регионалното развитие интегрира регионалното и пространственото развитие и обхваща разработването и актуализацията на система от документи за намаляване на дисбаланса в развитието на националната територия при отчитане на териториалния потенциал, включително осигуряване развитието на трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество. (2) Системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие обхваща: 1. Национална концепция за регионално и пространствено развитие; 2. интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2; 3. план за интегрирано развитие на община. община. (3) Документите по ал. 2 се намират в йерархична съподчиненост и се разработват, както следва: 1. Националната концепция за регионално и пространствено развитие – за срок до 15 години, с изключение на елементите на техническата инфраструктура, които се планират за период до 30 години; 2. интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 – за срок 7 години, с изключение на елементите на техническата инфраструктура, които се планират за период до 30 години; 3. планът за интегрирано развитие на община – за срок 7 години. (4) Документите по ал. 2 служат за: 1. определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз; 2. идентифициране на проекти, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие; 3. планиране и изпълнение на интегрирани подходи за териториално и градско развитие; 4. координиране на секторните и хоризонталните политики на териториално ниво чрез отчитане на териториалните им измерения; 5. осигуряване на съгласуваност на провеждането на държавната политика за регионално развитие със стратегическите документи на национално ниво; 6. координиране развитието на националната територия и акватория в съответствие с Морския пространствен план на Република България.“ § 8. Член 9 се отменя.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

Със Закона за изменение на Закона за регионалното развитие, първо, предвижда се въвеждането на този двустепенен модел на управление на регионалните съвети за развитие, който включва управленски и експертно-технически съвет. С промените се разширяват функциите и правомощията на регионалните структури в районите от ниво 2, които ще изпълняват функции, свързани с изпълнението на програми, съфинансирани от от Европейски структурен и инвестиционен фонд. Това, което пишете, е, че настъпилите промени няма да повлияят съществено на останалото национално законодателство. Защо прочетох част от мотивите? Защото сме длъжни да отбележим, че с това, което правим с отмяната на чл. 9 и този нов модел на управление, регионалното развитие предполага, на първо място, радикална конституционна промяна. Защо го казвам? Член 142 от Конституцията на Република България регламентира, че областта е административно-териториална единица за провеждане на регионалната политика за осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на съответствие между националните и местните интереси. Управленски нонсенс е, когато Конституцията определя областта като административно-териториална единица за провеждане на регионална политика за осъществяване на държавно управление по места и осигуряване на съответствие между националните и местните интереси, възлагайки управлението на областен управител, подпомаган от областна администрация, с функция да осигурява провеждането на държавната политика, да отговаря за защитата на националните интереси, на законността и на обществения ред и за осъществяването на административен контрол, и това да става без стратегия и план! Именно с това, което предлагате в § 8, отменяте възможността областните управители да изготвят такива стратегически документи, а именно Конституцията е регламентирала, че регионалната политика се осъществява от областните администрации. Такъв отговор дадох и в Комисията по труда, социалната и демографската политика, понеже този въпрос не получи отговор от съответното Регионално министерство.

нека да не отменяме възможността областните управители да участват в стратегическото планиране на документите, защото Конституцията го е регламентирала! И това, че областните управители ще участват в регионалните съвети по начина, по който сега се въвежда с настоящото изменение, не отменя необходимостта от това те да правят стратегическо планиране! В тази връзка предлагам § 8,

Това не беше предложение – беше призив.

Колеги, ще подложа поотделно двата текста на гласуване. Първо гласуваме редакцията, предложена от Комисията за текста на § 7. Гласували

„1. В ал. 6 думата „приема“ се заменя с „одобрява“, а накрая на изречението се добавя „и се приема от Народното събрание“. 2. Създава се ал. 7: „(7) В процеса на разработване на Националната концепция за регионално и пространствено развитие задължително се провеждат предварителни консултации със заинтересованите страни. Проектът на концепцията се подлага на задължителни онлайн обществени консултации чрез Портала за обществени консултации, поддържан от Министерския съвет.“. Комисията не подкрепя предложението.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Нашето предложение – на група народни представители, е по повод ал. 6 в предложения § 9, което е изменение в чл. 10. Ние предлагаме Националната концепция за регионално и пространствено развитие да се приема от Министерския съвет, но след дискусия в Народното събрание. Защо предлагаме дебат в Народното събрание? Защото смятаме, че един дълъг период до 15 години, който касае регионалното развитие на Република България, е твърде дълъг период и може би е един от въпросите, по който Събранието след дебат, след енергията на всички политически семейства като предложение, може да има съгласие, един от въпросите за съгласие, за бъдещото развитие на страната. Вие виждате тези два планови периода какви дълбоки разделителни регионални линии и контрасти създадоха. Ако правителството има ангажимент да продължи да задълбочава тези проблеми, които са свързани с регионалното развитие, то ще остане само и ще поеме още и още ангажименти като негатив. Затова нека да дадем възможност тази национална концепция за регионално и пространствено развитие да бъде дебатирана в парламента, още повече, че се позоваваме на предложението на Националното сдружение на общините от 17 януари 2020 г. Вижте какво предлагат на Народното събрание: „За осигуряване на приемственост и устойчивост на хоризонталната по характер с планирано дългосрочно въздействие върху територията на страната Национална концепция е удачно същата да бъде обект на приемане от Народното събрание“, тоест българските общини също ни предлагат да приемем тази национална пространствена концепция. Няма логика органът, където е събрана най-много енергия от народа, да бяга и да прави отказ, и да оставя това на Министерския съвет. Затова се обръщам, уважаеми членове на парламента, да подкрепите нашето предложение в ал. 6 думата „приема“ да се замени с „одобрява“ и накрая на изречението да се добави „и се приема от Народното събрание“. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Янкова. Има ли реплики? Няма. Изказвания? Заповядайте.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 ако въпреки недостатъчно добрия дизайн на Законопроекта се обединим около това наше предложение и то бъде подкрепено, ще бъде постигнат един сериозен успех, защото такъв стратегически документ като Националната концепция за регионално и пространствено развитие може би ще има по-голямо значение от самия законопроект. През годините се създаваха на различни нива – общинско, областно и национално, различни стратегически документи, които в крайна сметка бяха мъртвородени, не произведоха реални регионални политики и стигнахме до това състояние, до което сме днес, с още по-тежки различия между регионите. Затова дебат и одобряване от парламента на подобен стратегически документ след приемането му от Министерския съвет ще бъде значим ход на законодателната власт по отношение на политиките за регионално развитие и сближаването на социално-икономическите характеристики на регионите. Ще дам пример за лоша практика. Спомняте си много добре целенасочената инвестиционна програма за определени региони в страната, за която в началото беше открит един много широк дебат на всички нива. Наистина беше изхарчена огромна институционална и обществена енергия. В крайна сметка, когато трябваше органът, който трябва да я приеме – Министерският съвет, да финализира целия този дебат, да я приеме и да я приложи на практика, в крайна сметка това спря и не се случи нищо. Явно е необходима, както казах в изказването си по първото четене на Законопроекта, концентрацията на голяма обществена енергия на неправителствения сектор, на всички заинтересовани страни, разбира се, и на всички институции, за създаването на един реално работещ стратегически документ за регионално развитие. Аз, също като Дора Янкова, Ви призовавам да подкрепите това наше предложение. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Иванов. Реплики? Други изказвания? Не виждам. Ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Дора Янкова и група народни представители. Гласували

За регионите за планиране от ниво 2 се разработват интегрирани териториални стратегии за развитие. (2) Интегрираната териториална стратегия за развитие на регион за планиране от ниво 2 определя средносрочните цели, приоритети и перспективи за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на съответния регион за планиране в съответствие с предвижданията на Националната концепция за регионално и пространствено развитие и другите секторни и хоризонтални политики, както и връзките му с други региони за планиране от ниво 2 в страната и в съседните държави в макрорегиона. (3) Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 координира предвижданията на секторните стратегии и документи на регионално равнище в областта на икономическото развитие, здравеопазването, образованието, науката, социалните услуги, транспорта, водния сектор, енергетиката, широколентовите комуникации, туризма и околната среда и отчита регионалните им специфики и териториалните им измерения. (4) Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 отчита предвижданията и инвестиционните намерения за развитие за територията на района и се използва като основа при разработването на схеми за регионална държавна помощ. (5) Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 съдържа: 1. анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2; 2. прогнози, алтернативни сценарии и пространствени модели за развитие; 3. визия, цели и приоритети за регионално и пространствено развитие на региона за планиране от ниво 2; пространствена структура с централни, силно урбанизирани територии, периферни и селски слабо урбанизирани територии, територии за защита на природните и културните ценности и територии със специфични характеристики и проблеми; 5. функционално-йерархична структура на мрежата от населени места с градове центрове и с идентифицирани зони за индустриално развитие и бизнес, за отдих и туризъм, за прилагане на интегрирани териториални инвестиции; 6. главни и второстепенни оси на урбанистично развитие с национално и регионално значение и връзки с осите на развитие в макрорегиона; 7. транспортни и инфраструктурни коридори и обекти с национално и регионално значение и връзки със съседните райони в страната и в съседните държави; 8. 8. мерки за интегрирано териториално възстановяване и развитие; 9. мерки и дейности за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия; 10. индикативен списък на важни за региона за планиране от ниво 2 проектни идеи с индикативни индикативни бюджети и оптимален график на изпълнение; 11. обща оценка на необходимите ресурси за реализация на стратегията, конкретизирана по години съобразно оптималния график за изпълнение на проектните идеи; 12. необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на интегрираната териториална стратегия за развитие. (6) Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 се изработват от специализирано търговско дружество със на сто държавно участие в капитала, в което правата на държавата се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството. (7) Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 се одобряват от регионалните съвети за развитие. (8) Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 се приемат от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството след одобрението им от съответните регионални съвети за развитие.“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

с отменянето на чл. 12 от Закона за регионалното развитие, съществено нарушаваме конституционната разпоредба на чл. 142.

С това, което правим, с отмяната на чл. 12, който регламентира областните стратегии за развитие – нека да бъдат наименувани по начина, по който сега го въвеждаме в Закона за регионалното развитие, но нека да бъдат интегрирани такива областни стратегии, нека да бъдат обединени пространствените и проектите за развитие, които бяха преди това регламентирани в Закона за регионално развитие, но нека не отнемаме конституционната разпоредба на това областта да бъде фактор. Това, че областните управители, отново ще го кажа, ще бъдат част от регионалните съвети на ниво 2, по никакъв начин не кореспондира с Конституцията, уважаеми дами и господа народни представители, и аз смятам, че тези текстове ще бъдат, трябва да бъдат оспорени по конституционен ред. В заключение какво ще кажа? От съществено значение е да посочим, че Конституцията възлага осигуряването на съответствието между националните и местните интереси и това да става на областно ниво 3, а не на ниво 2. Това отново изисква стратегия и работа на орган, който чрез представителство да обединява, първо, едноличните териториални органи на изпълнителна власт, областен управител и кметове на общини и, второ, органите на местно самоуправление. Това произтича от Конституцията, уважаеми дами и господа народни представители, така че аз отправям последен апел към Вас този член да не бъде отменян и нека не го подкрепяме. А други изказвания? Няма реплики. Няма други изказвания. Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на § 10. Гласували

По § 2 има предложение от народния представител Искрен Веселинов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Дора Янкова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. В чл. се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Планът за интегрирано развитие на община определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината.“ 2. Създава се нова ал. 2: „(2) Планът за интегрирано развитие на община осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.“ 3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така: „(3) Планът за интегрирано развитие на община съдържа: 1. анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната община; 2. цели и приоритети за развитие на общината за определен период; 3. зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите на потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с други общини; 4. мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия; партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на плана при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност; индикативен списък за важни за общината проектни идеи с проектобюджети и оптимален график на изпълнение; 7. обща оценка на необходимите ресурси за реализация на плана, конкретизирана по години съобразно оптималния график за изпълнение на важните за общината проектни идеи; 8. програма за реализиране на плана за интегрирано развитие на общината; 9. необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на плана.“ 4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „Общинският план за развитие“ се заменят с „Планът за интегрирано развитие на община“. 5. Създава се ал. 5: „(5) Одобреният план за интегрирано развитие на община се представя от кмета на общината пред съответния областен съвет за развитие в срок до три месеца от неговото приемане от съответния общински съвет.“

Няма изказвания. Подлагам на гласуване следните текстове: редакцията на Комисията, предложена за текста на § 12, и текста на вносителя за параграфи 13 и 14. Гласували

не подкрепя предложението по т. 1. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15. „§ 15. В чл. 16 така: „(1) Министерският съвет приема Националната концепция за регионално и пространствено развитие и интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите от ниво 2 по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.“ 2. В ал. 2 думите „Националната концепция за пространствено развитие и целите и приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие“ се заменят с „Националната концепция за регионално и пространствено развитие и интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2.“ Благодаря. Изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване неподкрепената от Комисията част в предложението на народния представител Дора Янкова и група народни представители. Гласували

По § 16 има предложение от народния представител Искрен Веселинов. Комисията подкрепя предложението. Има предложение от народния представител Дора Янкова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16,

предложение от народния представител Искрен Веселинов. Комисията подкрепя предложението. Има предложение от народния представител Дора Янкова и група народни представители.

„Чл. 18. (1) В регионите за планиране от ниво 2 се създават регионални съвети за развитие. (2) Регионалният съвет за развитие координира провеждането на държавната политика за регионално развитие в съответния регион за планиране от ниво 2. 2. (3) Регионалният съвет за развитие се състои от председател, заместник-председател и членове и се подпомага от експертен състав. (4) Членове на регионалния съвет за развитие са: 1. областните управители на областите от съответния регион за планиране от ниво 2; 2; 2. кметове на общини и/или председатели на общински съвети от съответния регион за планиране от ниво 2. (5) Представителите на общините в регионалния съвет за развитие се определят от представителите на общините, членове на съответния областен съвет за развитие, по ред, определен в правилника за прилагане на закона. (6) Броят на представителите на общините в регионалния съвет за развитие се определя, както следва: 1. за областите с население до 200 000 души – двама

от 400 001 до 500 000 души – петима представители; 5. за областите с население над 500 000 души – шестима представители. (7) Председателят на регионалния съвет за развитие:

при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона. По решение на регионалния съвет за развитие за председател на съвета може да бъде избран член на съвета или лице, което не е член на съвета.

на териториалното звено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за стратегическо и пространствено планиране и координация на регионалното развитие в съответния регион за планиране от ниво 2. Секретарят на съвета: съвета: 1. организира и обезпечава административно-техническата работа на регионалния съвет за развитие; 2. участва в заседанията на регионалния съвет за развитие без право на глас при вземането на решения. решения. (12) В изпълнение на функциите си председателят се подпомага от териториалното звено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за стратегическо и пространствено планиране и координация на регионалното развитие на регионалното развитие в съответния регион за планиране от ниво 2. Експертният състав на регионалния съвет за развитие се състои от три отделни звена със специфични функции: звено за медиации, звено за публични консултации и звено за предварителен подбор.

съвет; 2. представител на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към Министерството на финансите; 3. по един представител от всяко министерство; 4. представител на Националния статистически институт; 5. представител на Българската академия на науките; 6. представител на Националното сдружение на общините в 7. представители на национално представените организации на работодателите, които имат свои членове на територията на съответния регион за планиране от ниво 2; 2; 8. представители на национално представените организации на работниците и служителите; 9. представители на висшите училища в съответния регион за планиране от ниво 2; 2; 10. представители на икономическия сектор в съответния регион за планиране от ниво 2. 11. представители на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза на територията на съответния регион за планиране от ниво 2. (14) Наблюдателите по ал. 13, имат право на глас при приемането на решения по чл. 19, ал. 1, т. 3. (15) Процедурните правила за определяне на поименния състав на представителите по ал. 13 се определят с правилника за прилагане на закона. (16) Средствата, необходими за дейността на регионалния съвет за развитие и за укрепване на административния му капацитет, могат да се предвиждат като ресурси по линия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

за промяна на чл. 18 чрез § 17, е именно в регионите за планиране ниво 2 да се създадат регионални съвети за развитие. Сега по нашата Конституция и изобщо по регионалната политика или политиката, която възлага Министерският съвет, се прави от държавни органи. Тук ние правим един колективен орган с изключително сериозни ангажименти и не знам дали не правим безотговорен орган, зад който да се крият неудачите за следващия планов период, който предстои, за нещата, които няма да се случат. Стъпката, която може би през този закон можеше да се направи, е да се направи второто ниво на самоуправление – добре е разписано, да минем през избори на губернатори или на областни управители на ниво район за планиране, или както там да го наречем, дори да направим промяна в Конституцията, да им дадем пари – дела, който се полага за региона, и съответно те да поемат отговорност. Сега парите са в правителството, в управляващите органи, паралелно с това опитваме чрез тези регионални съвети политиката, която ще бъде свързана те да координират и да ръководят. Че какво ще координират и ръководят? Нали ще има приета Национална пространствена концепция?! Нали тази концепция ще падне върху района за планиране?! И те какво ще правят, забележете – в следващата точка ще правят политическото сито на проектите, които ще отиват към управляващите органи. Как ще се прави това сито на никого не е ясно, защото то трябва да стане евентуално ясно през правилник, който ще бъде приет от Министерския съвет. Затова ние направихме някакви възможности за подобрение, но категорично не приемаме това, което се предлага като предложение „представители на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза на територията на съответния район за планиране на ниво 2“. Знаете ли колко са тези неправителствени организации? Тук дори не пише какъв ще бъде подборът огромна група неправителствени. Дори се обръщам към българския народ: правете неправителствени организации в обществена полза и кандидатствайте да бъдете членове на регионите за планиране! Кой ще ги отсее и как ще бъдат отсети? Затова тук има едно подобрение на предложенията – дори отделните институции да бъдат със съвещателен глас. В Регионалната се опитали да направим подобрения. Уважаеми колеги, в момента този голям орган ще обезкърви областите, ще обезкърви функциите, областните управители ще станат фигуранти. Те ще бъдат в този регион за планиране и като се върнат в Смолян, в Пазарджик, в Кърджали или където и да е, ще клатят глави и ще казват: „Аз не успях да се преборя, не успях съответно да привлека внимание към нашия регион.“ Ако се замислите отговорно към това, което в момента се прави, да, ние сме привърженици в следващия планов период да търсим възможности да се изравнят различията, които се задълбочиха, които са проблемни, да има по хоризонталните секторни политики взаимодействие, но аз и в Комисията споделих – имам голямото притеснение, че така както Дунавската концепция не се случи,

нищо няма да зависи, ще има провокации за спиране на проекти и това е голяма отговорност, която ние приемаме. Тъй като нашето предложение не е прието по този начин, по който ние смятаме и дебатирахме, ние няма да подкрепим това предложение. Благодаря Ви, госпожо Янкова. Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания? Господин Али. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние от „Движението за права и свободи“ също няма да подкрепим този параграф, защото смятаме, че при наличието на регионални съвети, където ще се вземат важни решения, и то решения, от които зависи развитието на определени региони, не може неправителствени организации, регистрирани с нестопанска цел, да вземат решения за стопански проекти, тоест за средства, които ще бъдат разпределяни между общини – региони за развитието на тези общини, които са в определените региони. Много е важно да бъдат със съвещателен глас, да се ползват техните идеи, да казват според техните статистики кой регион е по-слаб, коя община е по-слаба финансово и не е развита, да могат да се разпределят, да ползваме техните умения в тази връзка и техните статистики, които ще подават, но не и да вземат решения или да имат право на глас в тези съвети по региони. Това е нашето предложение. Няма да подкрепим по този начин и се надявам да не го гласуваме. Благодаря. Благодаря Ви, господин Али. Има ли реплики? Имате думата за реплика, господин Динков.

при тези функции, които ще имат за подбор на проекти, за одобряване, за включване в съответните програми и при този състав, който е определен със Закона, няма ли да бъдат ощетени малките общини, когато се разглежда концепцията за развитие на съответния район? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Динков. Има ли други реплики? Дуплика – господин Али, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Колега, моята дуплика е в тази връзка. Въпросът е много резонен. Точно малките общини наново ще бъдат ощетени, защото досега там, където имаше регионални съвети, малките общини бяха представени от кметове на общини, там не се вземаха такива решения, освен стратегически планирания, планирания, в които от години наред се опитваме да въведем някакъв ред и да има статистически документи, които сега се предлагат. В крайна сметка те само бяха информатори към централната власт. Нищо конкретно не се свърши. Законът е много добър, именно затова се правят тези промени – с идеята да се подобрят нещата.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз също искам да засиля Вашето внимание върху риска от политически подбор на проектите, които ще бъдат разглеждани в регионалните съвети, разбира се, и ролята на неправителствения сектор. Ясно е това, което колегите преди мен коментираха, че съществува огромен риск малките малките общини реално да нямат свое представителство или своя тежест в тези регионални съвети при вземането на решения за подбора на проектите, но другият риск, за който говорих и при дебата по първото четене на Законопроекта, е това, че тези регионални съвети могат по политически да осъществяват подбора на бъдещите проекти. Когато преди малко Ви призовавахме да разширим процедурата по одобряване на Националната концепция за регионално и пространствено развитие с включването на всички заинтересовани страни и неправителствения сектор в дебата по изготвянето и приемането ѝ, Вие не го приехте, а сега в регионалните съвети се дава една сериозна тежест на неправителствения сектор по отношение на формирането на държавната политика в конкретния регион. Според нас рискът и конфликт на интереси дори с участието при подбора на проектите на представители на неправителствения сектор – юридически лица с нестопанска цел на територията на конкретния регион, още повече при липсата на критерии за подбора на тези организации за участието им в регионалните съвети, е много голям. И може цялата идея за създаването на такова второ ниво за формиране на регионални политики и, естествено, уплътняването им с конкретни регионални проекти да се срути, да бъде блокирана или пък ефектът

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Иванов, от така направеното предложение в Закона за формирането на регионалните съвети се вижда, че големите области – например във Вашия район, като Бургаска, Варненска и други, ще имат изключително много представители в Регионалния съвет. Това само по себе си създава възможност за вземане на решения в полза на по-големите области в сравнение с по-малките области. Така е и там, където ще бъдат включени и Южен централен район, и Югозападен район. Например една Хасковска област със своите представители не може да бъде сравнявана с област като Пловдив или другите. Как мислите: има ли опасност при вземане на решения в регионалните съвети да има различни критерии и да се вземат решения, които да облагодетелстват определени области? Благодаря. Благодаря Ви, господин Динков. Втора реплика – госпожо Янкова, заповядайте. Аз правя реплика, може би и колегите да чуят, тъй като неправителствени организации в обществена полза на територията на един район за планиране, колеги, са и читалищата. И тъй като в Закона няма начин, по който те ще бъдат определени, това означава ли, че секретарите или председателите на читалищата ще влязат в регионалните съвети и ще имаме по 40 човека от тях в тези съвети, или 50, или 60, или в един голям район за планиране – 100 човека? Тук Законът не е прецизен. Прав сте, колега, че това може да бъдат поръчковите хора, които ще спират държавна политика, ще бъдат лобистите. Ние каква гаранция имаме? Разбираме, че тук се направиха някакви подобрения кметът има статут на избран от населението, областният управител – назначен от държавата, вкарваме неправителствените организации като членове на този орган. Ние искаме или те да отпаднат, или да бъдат със съвещателен глас като редовен член и той ще участва и ще гласува, без да има редукция колко да бъдат от цялата територия на региона за планиране. И тук искам да помислим или да се направи почивка – имам процедурно предложение, Председателю, по част от предложенията там, където е държавата, общините, ние ще ги подкрепим, но в другата част, където нашите предложения не се приемат, ние няма да ги подкрепим и да не го предлагате гласуването Благодаря, госпожо Янкова. Преди да Ви дам думата за дуплика, госпожо Янкова, така представен текстът от Комисията не дава възможност да се разбере кои са подкрепените и кои не са подкрепените текстове. Не бих могъл да идентифицирам и да подложа, така както обикновено е практиката и е съгласно изискванията на Правилника. Затова ще подложа на гласуване текста така, както е предложен от Комисията, а Вие вече бихте могли да гласувате така, както както решите. Дуплика – господин Иванов, заповядайте.

Ще повторя отново, ако досега тези регионални съвети донякъде имаха формална роля – обсъждаха стратегически документи, извършваха оценка и наблюдение на изпълнението и отчитаха изпълнението им, изпълнението им, съставът и функциите им беше някак си прието без кой знае колко конфликтни дискусии и мнения по отношение на функциите им, сега натоварването им с тези отговорности по отношение на подбора на проектите, чрез които да се реализира държавната политика в конкретния регион, имайки предвид предложения им състав в текста на Закона, определянето на функциите им с правилник на Закона, както казахме, този риск от дисбаланси по отношение на интересите на конкретни области в регионалните съвети, и както вече казахме, по отношение на интересите на по-малките общини, които вероятно няма да могат да повлияят по никакъв начин на регионалната политика в конкретния регион за планиране. Благодаря

По § 16 има предложение от народния представител Искрен Веселинов. Комисията подкрепя предложението. Има предложение от народния представител Дора Янкова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението.

предлага следната редакция на § 18: „§ 18. Член 19 се изменя така: „Чл. 19. (1) Регионалният съвет за развитие: 1. обсъжда и одобрява проекта на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2; 2; 2. изпълнява функции по управление, координиране, наблюдение и контрол на изпълнението на интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2;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 органи; 4. представя писма за подкрепа във връзка с участието на български партньори в проекти по програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове и инструменти за предприсъединителна помощ на Европейския съюз при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. 5. осъществява консултативна функция при изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общините в региона за планиране от ниво 2; 2; 6. разглежда и обсъжда въпроси, които имат отношение към развитието на региона за планиране от ниво 2. (2) Организацията и дейността на регионален съвет за развитие се определят с правилника за прилагане на закона.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.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

Колеги, предлага се на парламента да даде санкция този регионален съвет да прави „подбор на проекти, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове и други европейски фондове в изпълнение на интегрираната териториална стратегия за развитие на статистическия район от ниво 2, когато са му делегирани правомощия от съответните управляващи органи/национални партниращи органи“. По какъв критерий? В Управляващия орган кандидатстваш с проекти и ти имаш критерий, по който ти го връщат. Тук кандидатстваш пред колективен орган и по какъв критерий ще има възможности да се участва в процеса на подбор какво ще каже големият колективен орган? Този проект не ни харесва, този проект не отговаря на пространствената концепция и той няма да стигне до Управляващия орган, а няма да има и как да го обжалват. Тоест това да се създаде след това с правилник от Министерския съвет, Вие какво доверие имате кой Управляващ орган какво ще делегира и какво ще даде на този колективен орган – Регионален съвет? Затова се обръщам към Вас

в предложението на Министерския съвет – точки 3 и 4 да отпаднат, което сега е обединено в т. 3, и да подкрепим предложението на председателя, но без т. 3. Моля, Председателю, това да го разделим. Защото

коалиционна група, която ще управлява. Знаете ли, какво ще представляват тези регионални съвети, какви центробежни сили ще има вътре, как ще се санкционират проектите, които ще отиват към управляващите органи?

в текста на чл. 19, ал. 1, т. 3 да бъде гласувана отделно от всички останали. Благодаря.

на разделно гласуване т. 3. Първо ще я гласуваме нея, след което ще гласуваме целия предложен текст от Комисията по § 18. Има ли някой, който да Продължаваме. Подлагам на гласуване т. 3 от чл. 19, ал. 1. Ако тя бъде приета, продължаваме с целия текст. Ако не бъде приета – ще продължим с целия текст без т. 3.

Гласували 117 народни представители: за 77, против 39, въздържал се 1. Точка 3 е приета. Сега ще подложа на гласуване целия текст

Подлагам на гласуване предложението за удължаване на работното време до приключване на законодателната дейност. (Шум и реплики.) Не на работното време, а на работата по законодателната част

така: „5. подпомага общинските администрации на общините на територията на областта при разработването и прилагането на плановете за интегрирано развитие на общините чрез предоставяне на консултации и препоръки; 6.

стратегия за развитие и общинските планове за развитие“ се заменят с „интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2 и плановете за интегрирано развитие на общините на територията на областта“. Точка 9 се изменя така: „9. съдейства за осигуряване на информация и публичност на територията на съответната област относно изпълнението на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво

Комисията подкрепя предложението. Предложение от Дора Янкова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22: „§ 22. В чл. 23 се правят следните изменения: 1. В т. 1 думите „общинския план за развитие“ се заменят с „плана за интегрирано развитие на общината“. 2. В т. 2 думите „общинския план за развитие“ се заменят с „плана за интегрирано развитие на общината“. 3. В т. 4 думата „наблюдението“ се заменя с „наблюдение“ и думите „общинския план за развитие“ се заменят с „плана за интегрирано развитие на общината“. 4. В т. 5 думите „общинския план за развитие“ се заменят с „плана за интегрирано развитие на общината“.“

1. В ал. 1: а) точка 2 се изменя така: „2. подготовка и актуализация на Националната концепция за регионално и пространствено развитие и на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2;“ б) в т. 3 след думите „Европейския съюз“ се добавя „и международни финансови източници“; в) точка 4 се отменя; г) точки 5 и 6 се изменят така: „5. извършване на наблюдение и оценка на прилагането на Националната концепция за регионално и пространствено развитие и на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2; 2; 6. осигуряване на комуникационна стратегия на политиката за регионално развитие.“ 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Подготовката, актуализацията, наблюдението и оценката на плановете за интегрирано развитие на общините се финансират от бюджетите на съответните общини и/или чрез средства от фондовете на Европейския съюз и други финансови източници, като кметовете на общини ежегодно планират необходимите за целта финансови ресурси.“ Създава се ал. 3: „(3) Ежегодно министърът на регионалното развитие и благоустройството, като компетентен орган за разработването на документите по чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2, планира необходимите финансови ресурси за изпълнение на дейностите по разработване, актуализация, наблюдение и оценка в рамките на бюджетната процедура. Средствата се осигуряват в съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и/или чрез средства от фондовете на Европейския съюз и други финансови източници.“

Предложение от народния представител Дора Янкова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28: „§ 28. Член 31 се изменя така: „Чл. 31. (1) Наблюдението на изпълнението на Националната концепция за регионално и пространствено развитие се извършва въз основа на резултатите от наблюдението и оценката на изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и на плановете за интегрирано развитие на общините. общините. (2) Наблюдението на изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и на плановете за интегрирано развитие на общините се извършва при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36: „§ 36. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 1 се изменя така: така: „1. „Териториално сътрудничество“ е рамка за изпълнение на съвместни действия и обмен на политики между национални, регионални и местни участници от различни държави членки, които имат трансграничен, транснационален и междурегионален характер, включително за изграждане на мрежи за обмен на информация и опит между заинтересованите страни.“ 2. Точка 3 се отменя. 3. Точка 4 се изменя така: „4. „Оперативни програми“ са документи, съдържащи стратегията на държавата в определени сфери на политиката, чрез които се изпълнява Кохезионната политика на Европейския съюз.“ 4. Точки 6 – 13 се отменят. Създават се т. 15 и 16: „15. „Секторни политики“ са съвкупност от принципи и действия, които засягат определени сектори на държавното управление, като транспорт, околна среда, енергетика, икономика, здравеопазване, образование, социални услуги, култура,

територии (райони от ниво 3), граничещи по суша или по вода със съседна държава – членка на Европейския съюз, или с трета държава по външните граници на Европейския съюз.“

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми народни представители! Конкретно визирам разпоредбите на § 38, който по един или друг начин, с вписаното в текста, отменя необходимостта от оценка както на стратегиите за регионално развитие 2014 – 2020 г., така и на областните стратегии 2014 – 2020 г., без извършване на последваща оценка. На път сме, а може би в по-голямата си част Законът вече е приет. Дава се изцяло нов начин на уплътняване и реализиране на регионалните политики, но в крайна сметка ние няма да разберем какъв е постигнатият напредък, изобщо има ли напредък по тези стратегии, които

и същите на база анализа, който може би ще се направи от тях, ще послужат за следващия програмен период. Иначе всичко, което сме приели до настоящия момент, се обезсмисля,

Точно така, да. Някакви възражения? Не виждам. Тогава предлагам да направим три гласувания, за да е чисто. Първо подлагам на гласуване

подкрепят от Комисията.

параграфи 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 по вносител, подкрепени от Комисията.

По § 46 има предложение от народния представител Искрен Веселинов. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Дора Янкова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46: „§ 46. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. се правят следните изменения: 1. В чл. 10в, ал. 1, т. 1 думите „общинския план за развитие и програмата за реализация на общинския план за развитие“ се заменят с „плана за интегрирано развитие на общината и програмата за реализирането му“. му“. 2. В чл. 149, ал. 2 думите „плановете за регионално развитие“ се заменят с „интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2“.“ По § 47 има предложение от народния представител Искрен Веселинов. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Дора Янкова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 47: „§ 47. § 47: „§ 47. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. …) в чл. 12, ал. 3 думите „регионалните планове за развитие на съответните райони“ се заменят с „интегрираните териториални стратегии за развитие на съответните региони за планиране от ниво 2“.“

„плановите икономически райони“ се заменят с „регионите за планиране от ниво 2“; б) в ал. 5 думите „планов икономически район“ се заменят с „регион за планиране от ниво 2“. 3. В чл. 81, ал. 3 думите „общинските планове за развитие“ се заменят с „плановете за интегрирано развитие

Предложението е прието. в чл. 14а, ал. 3 думите „със стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на съответната област и община“ се заменят с „интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и плановете за интегрирано развитие на съответните общини“, а думите „с националните стратегии, прогнози, програми и планове за развитие“ се заменят със „с Националната концепция за регионално и пространствено развитие и стратегии и програми

на регионите за планиране от ниво 2“.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 55: „§ 55. Правилникът за прилагане на закона се привежда в съответствие с този закон в 6-месечен срок